Шановні народні депутати, я нагадую вам, що Верховна Рада працює в режимі пленарного засідання безперервно відповідно до прийнятих нами постанов: про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року". Тому за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. народні депутати, за доброю нашою традицією, давайте розпочнемо нашу роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні народні депутати, щодня у жорстокій війні з російськими загарбниками наші хоробрі воїни проливають свою кров за українську державу та її свободу. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять і слава героям! Вшануємо також пам'ять громадян, які безневинно стали жертвами цинічного російського вторгнення.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів України: Оксани Анатоліївни Гринчук. Давайте привітаємо. "Слуга народу". (Оплески) Тараса Івановича Батенка, партія "За майбутнє". Сергія В'ячеславовича Козиря, "Слуга народу". (Оплески) Та Сергія Сергійовича Северина, "Слуга народу". (Оплески) Давайте привітаємо наших колег. Міцного здоров'я і успіхів! Шановні колеги, у мене тут зараз, перед тим як ми перейшли до порядку денного… Я ж зараз зачитую ваші заяви. Можна зачитаю, да? Я дуже дякую. Шановні колеги, надійшло дві заяви. Одна – з перервою з заміною на виступ. Виступить Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка, Юлія Володимирівна.

Шановні друзі, не знаю, чи випаде щастя нашій фракції виступати по скороченій процедурі по Стамбульській конвенції, але хотіла би зараз мати гарантований виступ на цю тему і сказати декілька важливих речей вам. Справа в тому, що конвенція називається дуже красиво: про запобігання насильству стосовно жінок. Але ви прекрасно знаєте, що ми, жінки, безумовно, за те, щоб насильства проти нас не було, іноді і жінки самі можуть непогано відповісти. Але, в той же час, я хочу сказати, що ця конвенція не зовсім про те. Да, там є проти насилля, це правда. І в нас із вами одне з найсильніших законодавств у світі щодо боротьби з домашнім насильством. У нас навіть введено кримінальну відповідальність, чого немає в більшості країн світу. Але саме головне, що там вводиться, в цій конвенції, це поняття гендеру. І я хочу, щоб ви не думали, що це просто нормальна рівність між чоловіками і жінками. Це не про це, і не про насилля. Це зовсім про інше. Я думаю, що навіть якщо ви звичайну Вікіпедію відкриєте, а я її відкрила, я хочу вам зачитати, що таке гендер. Гендерні відмінності – хто ти, чоловік або жінка, – не закладені природою, а формуються у процесі гендерної соціалізації: під впливом сімейного виховання, навчання у школі, взаємодії з іншими дітьми. Після прийняття цієї конвенції розпочнеться дуже тривалий шлях прийняття відповідного законодавства, яке буде говорити про те, що діти наші від народження, вони за статтю не так, як народилися, а вони за статтю так, як їх виховала школа, родина, соціум і так далі. І насправді вони можуть у 12 років тільки визначитися, хто вони: вона, він або воно. Я хочу вам сказати, що якщо у нас вільна країна, люди, які займаються так, як вони хочуть, сексуальним життям, – будь ласка, в нашій країні ніхто не забороняє це робити. Але те, що стосується виховання дітей від народження, ми не можемо дати з вами таким чином руйнувати психіку наших дітей, які після того перейдуть уже в психічні захворювання. І я переконана, що кожен з вас це знає і розуміє, що таке не можна приймати в Україні. Не можна чинити зараз розкол України на дві частини, тому що єдність під час війни для нас важлива. Не можна сьогодні робити речі, які закладають ті стратегії, які загрожують самому існуванню

Під час розгляду першого питання, яке стосується Стамбульської конвенції, ми домовилися, що від кожної фракції буде виступ до 5 хвилин, і після цього переходимо до голосування. Але через це всі поправки по інших законах будуть обмежені теж невеличким виступом, щоб ми не заходили в других законах у великі поправки. Шановні колеги, сприймаємо таке рішення від лідерів фракцій і груп. І тому давайте спочатку все ж почнемо з наступного. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосувань питань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні. Нагадую, що необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" і утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця голосування, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, сигнальне голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, приготуватися до сигнального голосування. Прошу запустити сигнальне голосування. За-292 Сигнальне голосування проведено. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до розгляду питань порядку денного. І перше питання - це законопроект 0157. Це проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-237 Рішення прийнято. Шановні колеги, я тоді запрошую до слова Віце-прем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Віталіївну Стефанішину.

вашій увазі пропонується проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству і відповідним явищам (№ 0157) (від 18.06.2022 року). Законопроект внесений Президентом України. Законопроект, який передбачає ратифікацію цієї конвенції, підтриманий Президентом, розроблений урядом у взаємодії з Міністерством закордонних справ. Права та свободи кожної людини є однією з базових цінностей Європейського Союзу. І сьогодні в цьому залі розглядатиметься важливий законопроект, який посилить голос України в Європі щодо боротьби за права, безпеку та, врешті-решт, життя наших громадян, більше більше 5 мільйонів яких сьогодні перебувають за кордоном. Переважно це жінки та діти. І на сьогодні ми не маємо інформації, і даних, і механізмів взаємодії з державами Європейського Союзу щодо їх захисту, в тому числі в питаннях, коли вони зазнають насильство за ознакою статі, насильства або зазнають такого насильства діти. Звичайно, конвенція протягом років, з 2011 року, коли вона була підписана, викликала багато дискусій і стосовно питань, які цитувала тільки що голова фракції "Батьківщина", але ми вирішили, що це рішення має бути ухвалене. Тому законопроект представлений на розгляд парламенту, з тим щоби в першу чергу забезпечити права і свободи наших громадян всередині країни і за кордоном. З тим щоби мінімізувати ризики різного тлумачення конвенції, до конвенції пропонується заява і застереження, яка передбачає наступне. Наступне: Україна визнає, не розглядає жодне з положень конвенції як таке, що зобов'язує її до зміни Конституції України, Сімейного кодексу України, інших законів України щодо інститутів шлюбу, сім'ї… Віталіївна. 2 хвилини в нас. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександру Олександровичу Мережку. Будь ласка, Олександр Олександрович. Шановний пане Голово, шановні друзі, прийшов визначальний, історичний день і без перебільшення, історичне голосування, яке покаже, хто дійсно за європейські цінності, за європейську інтеграцію, а хто – ні. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні 19 червня 2022 року розглянув внесений Президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем проект Закону України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проект закону за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок. Метою прийняття проекту закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Ратифікація Конвенції сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод. Ратифікація Конвенції набуває особливої актуальності напередодні прийняття Європейським Союзом остаточного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до цієї організації, що повністю відповідає закріпленому в нашій Конституції курсу на здобуття членства в ЄС. Відповідно до пояснювальної записки за підписом Міністерства соціальної політики України реалізація зазначеного закону не потребує фінансування. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не заперечує можливості прийняття законопроекту. Тож, шановні колеги, прошу підтримати рішення Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та прийняти Закон України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Дякую за увагу. І розраховую на вашу підтримку. Дякую, Олександр Олександрович. Шановні колеги, ми домовлялися, що кожна фракція має право до 5 хвилин. Давайте, запишіться ті фракції і групи, які хочуть виступити з питань Стамбульської конвенції. Будь ласка.

Шановні колеги, п'ять фракцій записалося. Тому ще раз прошу дуже, шановні колеги, зберігати присутність в залі, не розходитися. І я запрошую спочатку Крулька Івана Івановича, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", до 5 хвилин. Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка.

хочу розпочати з того, що вчора у нас була зустріч з Прем'єр-міністром України і з пані Стефанішиною з лідерами фракцій. І там було чітко визначено, що Стамбульська конвенція не входить в той пакет вимог, які нам дає Європейський Союз для того, щоб нам дати кандидатство. Це дуже важливо, я прошу, зверніть на це увагу. Коли вас будуть шантажувати тим, що нас не приймуть у Європейський Союз із-за цього, це неправда. І другий аргумент, який є важливим. Далеко не всі країни ратифікували цю конвенцію. Наприклад, із чотирьох наших сусідів по кордонах не ратифікувала це Словаччина і не ратифікувала, по-моєму, Угорщина. Крім того, Польща, яка є нашим сусідом, зараз проводить процес денонсації ратифікованої Стамбульської угоди. Із тих країн, які нас дуже підтримують в цій війні: Латвія, Литва, Великобританія, Чехія - ніхто не ратифікував цю конвенцію. І це не завадило їм стати членами Європейського Союзу. Тому хай вами не маніпулюють. Наступне. Вам зараз сказали, що разом з конвенцією приймається спеціальний закон, який дає право щось не втілювати в Конституцію або щось не враховувати в законах. Це теж неправда. Тому що є 78 стаття конвенції, яка прямо забороняє будь-які застереження, крім тих, що є в цій конвенції конвенції перераховані. Тобто будь-які застереження не працюють. І тому Польща сьогодні денонсує, бо вона приймала з застереженнями. Я також хотіла би навести вам абсолютно фактичний науковий приклад. Західні вчені уважно вивчили, як в країнах Північної Європи серед членів-країн Європейського Союзу застосовуються ця гендерна філософія, гендерна ідеологія. І з'ясувалося, що в тих країнах, де найбільше застосували цю гендерну ідеологію, найбільше насильства проти жінок. Це абсолютно конкретно, і назвали цей парадокс "скандинавським парадоксом". Я можу вам сказати, що, можливо, коли вже жінок вже жінками не рахують, тоді можна їх і бити, і ґвалтувати, і все, що завгодно робити. Тому що вони вже не жінки, це вони вже не краща частина нашої планети, найніжніша і найслабкіша. Я також хотіла би звернути вашу, що зараз у мене в руках є Звернення Ради церков, де вони якраз сказали про те, що не можна під час війни руйнувати єдність країни, не можна сьогодні розколювати країну. Тут є звернення до вас Української греко-католицької церкви, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Святослава. Отут підписав, Православна церква України, Епіфаній. До вас звернулися всі протестантські церкви. Я хочу сказати, що якщо хтось там носить хрест і ходить у церкву, тоді або не голосуйте за цю конвенцію, або хрести познімайте і в церкву не ходіть, тому що те, що вам пропонуються, воно неспівставно з вашою вірою. І останнє, що я хотіла би сказати. Що такі питання, які по суті переформатовують все наше життя, коли при вихованні дітей від народження ви більше не будете спиратися на їх стать біологічну, фізіологічну, а будете давати можливість виховувати вашу дитину, якщо він хлопчик – дівчинкою, і навпаки. Якщо ви хочете відкрити цей ящик Пандори, в першу чергу подумайте про своїх дітей, а в другу чергу запитайте у суспільства на референдумі, чи готові вони на це йти. А знаєте, чого ви не йдете на референдум? Тому що ви точно знаєте, що більша частина суспільств - відсотків 80 це мінімум, - проти того, щоб ви зараз це ратифіковували, і проти того, щоб ви руйнували життя наших дітей, щоб ви повністю руйнували наші українські родини і позбавляли українців тієї духовності, яка є сьогодні основою всіх наших сьогоденних і майбутніх перемог. І тому я закликаю всіх українців і віруючих людей, а також розумних, не голосувати.

Я би хотів сьогодні нагадати про ще одне голосування, яке відбувалося в цьому залі 23 лютого. Тоді успішно більшістю був прийнятий відверто слабкий і абсолютно той, який не регламентує станом на зараз, Закон про обіг цивільної зброї. Так, це було 23 лютого. З цієї трибуни я звертався до вас і просив про те, що перед лицем великої агресії дайте можливість нашим співгромадянам оборонити себе Зараз у нас знову йде голосування, уже в часи війни, важливого, важливого закону, важливої ратифікації. Але важливої для кого? Для українців, для того, щоби щось зробити з нашим національним законодавством, чи для деяких дуже впливових світових груп впливу, яким нецікаві ми? Як в часи війни можна взагалі ставити питання про те, що ми виторгуємо у вас поступки? У вас, у більшості своїй християнської країни. У вас, де якраз традиційний інститут сім'ї, батьківства надзвичайно сильний. У вас, які мають потенціал до розвитку найбільший серед європейських країн. Що ми хочемо виторгувати у вас в обмін на те, що дозволимо вам подати або стати кандидатом? По-перше, я вважаю це грубою маніпуляцією навіть не тих країн, які нібито намагаються подати, що вони звернулися. Якщо для них це так важливо, нехай роблять це офіційно, звертаються: ми проти того-то або ми за те-то, що ви, українці, мусите в себе виправити. Інакше це маніпуляція, яка недостойна таких країн. Це перший момент. Другий момент. Те, що нам нав'язують, і те, що говорять, що нібито ми все врахували і нібито зараз ми приймаємо із застереженнями, досвід нашої сусідньої Польщі доводить протилежне: неможливо прийняти із застереженнями. Крапка. Саме тому не тільки процес денонсації поляки почали, а вони ще й уже подали в Конституційний Суд, аби той дав висновки. Вони очікують подібних висновків, які були в Болгарії, де Конституційний Суд прямо сказав, що це суперечить нашій Конституції. Люди добрі, я знаю, що багато хто говорить: або це доручення Президента. Можливо. Можливо, тоді це персональна його відповідальність. Відповідальність персональна буде на вас. Чи зійдеться на цьому світ клином, я не знаю. Я не знаю, чи нам вдасться взагалі перемогти в цій війні, тому що друге читання законопроекту, навіть з читаннями, ще теж не вноситься в зал для того, щоб ми, громадяни, мали всі можливі і ефективні інструменти захистити себе. Давайте захистимо не тільки себе. Давайте захистимо ще те майбутнє. Пам'ятайте, що нація – це живі, це померлі і, найголовніше, це ще ненароджені, якими вони будуть. Інакше заради кого і за що ми воюємо в цій війні сьогодні? Тут йде не про території. Тут йде про наш новий, свідомий вибір. І зовсім персонально, що не стосується більшості, там нашої фракції, там чи інших. Я дуже шкодую, що ми в більшості своїй розділили нашу вікову традицію глибокого якраз розуміння Бога і віри. Нам тоді, можливо, варто змінити гімн, який ми з самого початку виголошуємо разом? Якого ми роду? За що боролись наші пращури? Без віри, без нашого майбутнього, без наших традицій у нас немає майбутнього, ви мусите це зрозуміти. Тому я прошу, або витягніть свої картки, або утримайтесь. А хто має позицію, голосуйте проти цієї ратифікації. Щиро дякую. І от тепер - слава Україні! Будь ласка, слово надається Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні. Ірина Володимирівна Геращенко. Шановні колеги! Більше 10 років тому Україна взяла на себе важливі зобов'язання стати частиною європейського простору, створити, замість державного телевізійного рупору, суспільне мовлення. Але, як з'ясувалося, коли наша команда прийняла важливий закон і замість рупору, державного цього мовлення, створила суспільне мовлення, інша команда попри хороший закон може сьогодні перетворити це суспільне мовлення на найгірший державний телеканал, де є цензура. І тому насправді жоден ідеальний

Чим відрізняється Європейський Союз від орди? В першу чергу гідністю, повагою до жінки, повагою до опозиції, повагою до опонента, свободою слова, захистом прав людини, взагалі повагою до країни і до людини. І коли сьогодні в цьому залі щодня ми говоримо вам про повагу до опозиції, про те, що не можна під егідою військового стану, воєнного стану впроваджувати авторитарний режим, впроваджувати політичну цензуру, цього ніхто не чує. А що це означає? Це означає тільки одне: що, на жаль, для керівництва держави, на жаль, і для багатьох присутніх у цьому залі євроатлантична інтеграція – це є кон'юнктура. І це дуже боляче. Слово НАТО взагалі зникло з лексикона цієї зали, а НАТО сьогодні не менш важливе, ніж Європейський Союз. Ви знаєте, "бьет – значит, любит" – это наратив русского мира. Так от, нам треба позбутися не тільки "бьет – значит, любит", тому що так заповідає "руській мір", а нам треба позбутися і цієї неповаги до опозиції, і цієї неповаги до медіа, і цього страху, який сьогодні всіх вас придушує, захищати захищати принципи. Немає такого дня, коли наша команда не говорить з керівництвом держави про те, що євроатлантична інтеграція – це принципи. Пані віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції, ви жодного слова не сказали про те, що в країні є політична цензура. І це стане проблемою для Європейського Союзу. Ви жодного разу не сказали про те, що депутатам не можна перешкоджати в їх політичній діяльності, коли пану Порошенку хтось заборонив виїзд за кордон - куди? - на саміт ЕРР, де підтримували, до речі, ратифікацію Україною Стамбульської конвенції, тому що в резолюції саміту ЕРР є про це. Але влада ледь не заблокувала цей діалог. І тому насправді, колеги, я не буду, і наша команда, втомлюватися повторювати щодня: треба денацифікувати в собі оцей "русский мир" в головах. Принципи Європейського Союзу і НАТО мають бути у вас в головах. Жодним законом, якщо у вас в головах цього немає, ви не зміните ваше ставлення до того, якою має бути Україна. Вона дійсно має бути європейською, вона дійсно має бути євроатлантичною, євроатлантичною, але для цього треба не на словах і не тільки голосуванням за зелену кнопочку, а щоденними діями відстоювати свободу слова, демократію, повагу до української армії, повагу до опозиції, повагу до жінки, повагу до дитини. Всім родинам українським ми бажаємо міцності і любові, і для цього треба мати дійсно взаємоповагу і гідність. Під час війни, на жаль, збільшується кількість психологічних травм, збільшується кількість агресії, вона посилюється. оця позиція захисту родини, захисту взаємоповаги, вона має стати нашою ідеологією. Почніть з себе. Ті, хто сьогодні тут багато так говорять про те, як потрібно захищати українську жінку, українську дитину, от почніть з себе. Подумайте про те, як ви у ваших родинах ставитеся один до одного. Це теж буде дуже і дуже важливо. Що стосується нашої політичної команди, я ще раз хочу наголосити: євроатлантична інтеграція – це наша релігія. Тому ми за свободу слова, за демократію, за взаємоповагу, за те, щоб ми не словом тільки і не тільки зеленою кнопочкою, а дією захищали європейську європейську Україну, за яку сьогодні бореться наша героїчна армія. І в цьому контексті дуже часто мовчання, в тому числі керівництва Верховної Ради, на ключові порушення демократії, свободи слова, які перекреслюють наш шлях до Європейського Союзу, є ганебними. Ми ще і ще раз, користуючись цією нагодою, закликаємо діяти так, як вчора сказав Президент Зеленський. Починається євроінтеграційний тиждень, так включіть три патріотичні телеканали… Слово надається народному депутату… Кулініч передає Арешонкову. Будь ласка, Арешонков Володимир Юрійович, група "Довіра". Шановні колеги, після цього ще один виступ і голосуємо. Прошу, запросіть народних депутатів до зали. Будь ласка, Володимир Юрійович. 13:00:45 АРЕШОНКОВ В.Ю. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, безперечно, дуже цікава, гаряча дискусія зараз в сесійній залі. Це говорить про те, що законопроект, який ми розглядаємо, непростий. Він глибокий. Він глибокий як за своїм змістом, тому що торкається моральних, духовних, соціальних і правових засад діяльності і життя кожного громадянина України. Але він важливий тим, які можуть бути наслідки, якщо ми будемо слідувати тим головним нормам, які закладені в основу Стамбульської конвенції. І я хочу почати з того, шановні колеги, що наслідки будуть які, як ми їх будемо впроваджувати в життя. Тому що головні положення, концептуальні, які закладені в цю конвенцію, вони абсолютно зрозумілі, і вони не можуть заперечуватися більшістю громадян. Тому що що є основою міжнародного права, права національного? Це забезпечення прав кожного громадянина чоловіка, жінки, дитини, забезпечення їх рівних прав і рівних можливостей для реалізації цього права на всіх етапах життя. Власне, в цьому і є сутність того, що ми сьогодні розглядаємо. Безперечно, депутатська група "Довіра" погоджується, що в цьому законопроекті є дві, так би мовити, складові: політична і змістова. Якщо говорити про політичну, я хочу сказати, що наша держава вже не перший рік робить все для того, щоб національне законодавство було імплементовано, відповідало сутності європейського і міжнародного права, і ми маємо приводити своє національне законодавство, свої закони до норм міжнародного права. Власне, це ми робимо і сьогодні. рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, хочу нагадати, що ще в 2005 році в Україні був прийнятий Закон, який мав назву "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків". Ще раз підкреслюю, в 2005 році. В ньому було чітко озвучено поняття і термінологія, яка пов'язана з гендерністю, відмінності, які існують. І вони, шановні мої політики, існують, як би ви їх не заперечували. Інше питання: як, яким чином ми будемо доносити до наших дітей, до нашого суспільства ці відмінності і на чому саме ми будемо наполягати? І ще раз підкреслюю, тільки від нас з вами залежить, щоб саме ті основні позитивні моменти, які закладаються зараз в цю конвенцію, вони були відображені в нашому реальному житті. депутатська група "Довіра" зважає на той зміст, який закладений в законопроект. Ми працювали з робочою групою, яка вносила певні застереження, яка намагалась зробити текст тим, який реально буде відповідати можливостям його використання, його впровадження. І мені здається, що сьогодні ми маємо підтримати рішення комітету, тому що, ще раз підкреслюю, це крок на нашому шляху до європейських цінностей. А як ми будемо їх впроваджувати в Україні, залежить, шановні колеги, тільки від нас з вами. І мені здається, що ми будемо робити це правильно, у відповідності до діючого законодавства і сповідуючи саме рівні права жінок, чоловіків і дітей. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, залишився завершальний виступ. Марина Бардіна, "Слуга народу". Шановні колеги, після цього будемо голосувати. Прошу запросити усіх народних депутатів в залу і зайняти свої місця. Будь ласка, Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні по істину великий день і початок великого тижня для України, тижня, який нас може привести, по-справжньому привести в європейську родину. Тиждень, який може поставити досить таку жирну крапку в тому, що Україна стане частиною європейської сім'ї. І це наш з вами сьогодні обов'язок - зробити все можливе, все залежне від нас, щоби наприкінці тижня таке рішення лідерами Європейського Союзу було прийнято. Ми знаємо, якою ціною нам дане це вікно можливостей саме в такий період. Це ціна тисяч життів, це ціна тисяч доль українських сімей, які втратили членів своїх сімей, які втратили близьких для себе людей. Ми як парламент маємо продовжувати свою роботу і приймати рішення, що підштовхуватимуть наших європейських колег до віри в європейське майбутнє України, до віри в нас як дійсно стратегічного і надійного партнера. Що стосується конвенції, я хочу вас всіх повернути до духу цієї конвенції. Про що вона? Її назва: "Про захист жінок від домашнього насильства". Так, вона захищає жінок, дітей, чоловіків, всіх членів родини, коли йдеться про літніх людей в тому числі. Але ж ключове – це захистити від насильства. Ви знаєте, яка в нас статистика в країні щодо домашнього насильства? За 2021 рік до Національної поліції звернулося 325 тисяч людей, 325 тисяч за один лише рік. І це на 56 відсотків більше, ніж було у 2020 році. Що це означає для нас як депутатів? Те, що сьогодні в Україні все менше замовчується домашнє насильство, те, що сьогодні жінки, і чоловіки в тому числі, звертаються до правоохоронних органів і просять про захист. Але що ми їм пропонуємо як держава? Ми можемо запропонувати проведення розслідування, але ми не можемо запропонувати належної медичної допомоги, ми не можемо запропонувати належної психологічної допомоги, реабілітації, а це дуже часто мова про пошкодження геніталій, про пошкодження психологічного стану стану як такого, коли людина тривалий час знаходиться під якимось агресивним гнітом тощо. Лише в минулому році вперше було державою я вам дуже всім вдячна за підтримку цього рішення, - було виділено субвенцію на розбудову денних центрів, притулків для жертв домашнього насильства, але в Україні їх все ще 16 штук на всю країну. В той час як в країнах, які ратифікували Стамбульську конвенцію, має бути один притулок на 10 тисяч людей, які проживають в громаді. Що означає для нас ратифікація в цьому ключі? Що більшість з вас зможе залучити європейські гроші на свої округи, в свої громади, щоб там будувати денні центри і допомагати вашим виборцям боротися Це історія актуальна не тільки для жінок, тому що чоловіки дуже часто переживають психологічне насильство вдома, і вони потребують цієї допомоги. Так, у нас недостатня культура звертатися за допомогою, але по тим заявкам ми вже бачимо безпрецедентну готовність українців і запит від них допомагати і підтримувати. Якщо ми кажемо про країни, які ратифікували Стамбульську конвенцію - а це 35 країн, - це Молдова і Грузія, які так само, як і Україна, хочуть бути членами Європейського Союзу, і Молдова зробила це пів року тому. Це Великобританія, яка також в процесі підготовки ратифікації, і ми від британських колег неодноразово отримували цю інформацію. Тому в першу чергу дух конвенції - це про запобігання домашньому насильству, це про розбудову шелтерів, це про співробітництво правоохоронних органів, якщо насилля здійснюється відносно наших українців, які проживають за кордоном. Ми тільки тоді зможемо вимагати від правоохоронних органів іншої держави належно ставитися і розслідувати такі випадки. Тому від ратифікації Україна тільки виграє, виграє як по протидії насильству, так і по руху до Європейського Союз, і отримання Я вас прошу проголосувати. Тому що щаслива родина – це родина, яка не має досвіду насильства. Щаслива родина – це де діти не бачать, що коїться між батьками. І ми маємо виховувати таке суспільство. Прошу вас підтримати Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення, колеги. Поки народні депутати збираються, хочу сказати про те, чим завершила пані Марина, і я про це говорив на на засіданні лідерів фракцій і груп. Абсолютно правильно, що все це залежить насамперед від родин. Ні від заяв в парламенті, ні від гучних гасел, а в першу чергу від кожної родини. І я хочу процитувати слова Мета Грейнінга- людини, яка написала самий фантастичний телевізійний мультиплікаційний серіал "Сімпсони". Коли його спитали, як зробити так, щоб в родині не виховувати Бартів Сімпсонів, він сказав унікальну річ: для цього треба не бути Гомером Сімпсоном. Тому, шановні колеги, зараз ми приймаємо справді історичне рішення. Тому я прошу підготуватися. Це початок нашого євроінтеграційного тижня. Шановні колеги, Я ставлю пропозицію. Готові до голосування? Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (реєстраційний номер проекту 0157). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. дякую всім колегам. Спасибі. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, далі у нас мала йти антикорупційна стратегія, але зараз там ще деякі питання по одній поправці доопрацьовують. Тому прошу не розходитися, одразу переходимо без обговорення до законопроекту 7451. Це проект про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави". Шановні колеги, ми приймаємо тільки про скорочення строків, тому прошу народних депутатів не розходитися. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного законопроект 7451. Прошу народних депутатів голосувати.

За-256 Рішення… Не розходьтеся. Шановні колеги, я пропоную визначити законопроект невідкладним та скоротити строк внесення альтернативних законопроектів до початку проведення пленарного засідання 20 червня 2022 року щодо законопроекту 7451. Прошу народних депутатів голосувати.

За-255 Рішення прийнято. Шановні колеги, я попрошу представників фракцій і груп отут зібратися буквально на 2 хвилинки, щоб ми проговорили питання антикорстратегії. Прошу народних депутатів не розходитися.

А, у вас там людина на нараді, зрозумів. О'кей. Тоді Маріковський у нас є. Будь ласка, Олександре, ви де? Що значить "не цей"? 2207 зараз ми розглядаємо. Це цей закон, який тобі треба. Ви хочете п'ять хвилин чи по кожній правці окремо, як будемо? Як? Окремо по кожній правці, о'кей. У вас є на відхилення, є на врахування, давайте почнемо з ваших правок. Які з них ваші? Я перепрошую, ми переходимо до розгляду питання, ми не оголосили дійсно формально. Проект Закону 2207-1-д – проект Закону про управління відходами. Будь ласка, на трибуну представника комітету. Кирилл Нестеренко, будь ласка. І тоді, пане Олександре, які з цих правок ваші? Давайте з ваших почнемо. Будь ласка, Маріковський, дві хвилини.

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. 504 правка. РВВ здійснюється виключно через системи розширеної відповідальності виробника. Це сучасна норма, яка має трактуватися однозначно. Є правка 501, яка врахована повністю, в якій неоднозначне трактування. Я прошу врахувати 504-у, якою РВВ якою РВВ виключно через системи розширеної відповідальності, де податки – це додатковий інструмент до РВВ, а не замість. Тому прошу підтримати правку 504. Дякую. Ставлю на голосування поправку номер 504 народного депутата Маріковського. Вона відхилена комітетом, да? Будете щось коментувати, пане Кирилл? Ні? Чи ви куди? Радитися? Шановні колеги, правка була відхилена підкомітетом. Прошу не підтримувати і залишити у тій редакції, котра була проголосована підкомітетом. Дякую. Олександре, ваша хвилина вже вийшла. Ставлю на голосування правку номер 504. Комітет не підтримав. Просить не підтримувати. Прошу голосувати.

Це дуже важливі правки для того, щоб збалансувати цей законопроект, щоб не було ні подвійного регулювання, не закладались екоподаток як підміну розширеної відповідальності РВВ. Це зараз правка 743. Управління побутовими відходами це також повноваження Міндовкілля і Мінрегіону. Через дублювання їхніх повноважень пропонується віднести затвердження цільових показників до повноважень саме Кабінету Міністрів України. А Мінрегіон та Міндовкілля повинні разом розробляти обґрунтування таких показників.

має в себе повноваження по встановленню обґрунтованого тарифу. Однак наразі в цьому законопроекті НКРЕКП видалено, тобто тарифоутворенням займається Мінрегіон. Мінрегіон які повноваження Мінрегіону у поводженні з відходами? Це вивезти відходи з міста кудись. Це найнижчий тариф, це не спонукає переробленню. І тому я вважаю, що необхідно 816-у підтримати для того, щоб ми могли спонукати сферу перероблення перероблення відходів, для того, щоб у нас у підсумку не везлись на сміттєзвалища. У нас їх 30 тисяч, нагадаю. І якщо ми соціально екологічно свідомі, нам варто підтримати цю правку 816. Дякую. Стосовно цієї правки, вона була також відхилена підкомітетом і не була підтримана Асоціацією міст, тим органом, котрий буде виконувати це. Тому прошу, колеги, не підтримувати. Дякую. Будь ласка, 816-а, комітетом не підтримана. Прошу визначатись. Прошу голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Наступна 1124, правильно? 1124, так. Сфера побутових відходів відноситься до повноважень Міндовкілля та Мінрегіону, відповідно цим законом у нас є два міністерства. Я б, звичайно, його віддав взагалі Мінекономіки через те, що саме завдяки приватному сектору переробників може розвиватися ця сфера, однак довкіллєвий компонент і мінрегіональний компонент важливо збалансувати на базі Кабінету Міністрів. Тому повинні вони розробляти порядок розроблення інвестиційних планів, а затверджувати в Кабінеті Міністрів. Саме про це ця правка. Подумайте адекватно і проголосуйте зеленою. Дякую. Дякую. Будь ласка, правка 1124 Маріковського. Не підтримана комітетом. Прошу голосувати. За-112 Рішення не прийнято. Наступна правка ваша - 1569. А тепер, будь ласка, люди, послухайте уважно цю правку. Обов'язково потрібно запровадити роздільне збирання побутових відходів. На жаль, в нинішній версії законопроекту не врахована ця правка, однак без цієї правки неможливо закласти циркулярну економіку, що вимагає Європейський Союз. Ми зараз з вами летимо в Європейський Союз на прискореному турборежимі, тому, будь ласка, підтримайте цю правку. Так, 1569 врахована комітетом редакційно. Ви хочете поставити в повному обсязі чи як? В повному обсязі. Але яка позиція комітету? Залишити в редакції комітету, правильно? Будь ласка, Нестеренко. Колеги, окремі технічні питання, які потребують узгодження відповідно до європейських норм, можуть бути враховані після прийняття закону при розробці підзаконних нормативно-правових актів. Тому прошу залишити так, як проголосував підкомітет. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію Маріковського врахувати правку повністю. Прошу голосувати. За-158 Рішення не прийнято. Правка залишилася в редакції комітету. Будь ласка, далі у вас були правки на відхилення. Але це не ваші правки, так я розумію? Це не ваші. Можемо дозволити Маріковському відразу їх зараз поставити, щоб трошки порушити звичний процес? На підтвердження, так. Будь ласка, 456-а. Це на підтвердження, так? Юлія Володимирівна, ми тоді 5 хвилин після нього. Ну, щоб уже завершити цей блок з голосуванням, а далі ви виступите. Будь ласка, 456-а. про відходи. А саме: пропонує визначати відходи не відходами, якщо вони пройшли сортування. Це абсурд. Бо оголосити статус припинення відходів можна тільки для тих об'єктів, які відповідають чинним критеріям. Ці критерії затверджуються Кабінетом Міністрів до кожного виду відходів: металобрухт, пластик тощо. Тому ця поправка має бути анульована, скасована, відхилена. Дякую.

Комітет пропонує продовжувати її підтримувати. Прошу голосувати. За-226 Рішення прийнято. Будь ласка, правка врахована. 501-а далі, Маріковський. Ні? Наступна? Яка, 1177? Добре. вона… 504-а не пройшла, тому і немає змісту її ставити. 1177 - також позарегламентна поправка, яка повністю прибирає головні умови до спалювання відходів. Подумайте тільки: до спалювання! Відповідно до Директиви 75 вони були проголосовані в першому читанні. Це закладає умови маніпулювання з температурами спалювання відходів, які повинні бути не менше 850 градусів, та дає зелене світло заводу

Дякую. немає відповіді на це питання. Тому голосуємо і підтримуємо, і все зробимо дійсно екологічно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 1177. Вона комітетом врахована. Комітет просить продовжувати її підтримувати. Прошу голосувати.

За-202 Правка не врахована, тобто вона відхилена. Я сподіваюся, що не з'явиться від цього необхідність застосовувати 131 статтю тепер нам. Будь ласка, Маріковський, ви завершили, да, ваш Будь ласка, "Батьківщина". Юлія Володимирівна Тимошенко, да? Можна на трибуну, Юлія Володимирівна. Ні? Вам там добре. Добре. Будь ласка, п'ять хвилин. Шановні колеги, давайте просто чесно розберемося, про що цей закон. Насправді, ви знаєте, що сьогодні біля кожного сміттєзвалища є своя мафія, яка там щось з цього сміттєзвалища отримує, і абсолютно точно не діє за європейськими стандартами відносно цих сміттєзвалищ, ніяк не сортує це сміття, ніяк його не переробляє. Максимум, що там роблять, – це вибирають там все найцікавіше в цих сміттєзвалищах або ставлять труби для того, щоби отримувати біогаз. Але сміттєзвалища залишаються, отруюють нашу землю. Ви знаєте, який відсоток колосальний земель України під цими сміттєзвалищами. Це нічого не має більш небезпечного екологічно, чим оце горе, яке у нас є. І саме тому, що біля кожного сміттєзвалища зібралася мафія, яка і не дає увійти туди ні інвесторам, ні нормальним командам, які можуть переробляти це сміття, саме тому вони і не переробляються. Що зараз цим, абсолютно лобістським, законом передбачається? Що тепер ці от сміттєзвалища будуть не комунальною власністю, а заберуть от ці мафії, які і працювали десятки років на них. Вони прекрасно всім відомі поіменно, ці люди, які стоять за цим. Заберуть в приватну власність і будуть продовжувати свій от цей руйнівний для України, в лапках, "бізнес". Я хочу запитати: ви що, за це? Крім того, якщо прийдуть справжні інвестори, які захочуть переробити це сміття, які захочуть вкласти гроші, їм доведеться домовлятися, після того як цей закон почне працювати, не з радами відповідними, не з мерами, ні з ким, ні з громадою. Їм доведеться домовлятися з цією мафією, яка опанувала ці сміттєзвалища. Так скажіть, навіщо ми це робимо? І, крім того, в цьому законі ще і фіксується, що треба спалювати сміття. Та в світі вже давно не спалюють це сміття. Крім того, треба його сортувати, тут чітко про це не сказано, ця вимога. Ніяких конкурсів там не передбачено для приватизації цих сміттєзвалищ мафією, яка там сьогодні працює. Це абсолютно корумпований, абсолютно лобістський закон, який, на жаль, не лише не позбавить нас від сміттєзвалищ, а навпаки зафіксує, забетонує цю ситуацію, яка є сьогодні, на жаль, в Україні з цією бідою. І тому насправді наші сотні правок, які ми внесли в цей законопроект, вони передбачали дуже правильні речі. Перше. Це правильні технології переробки сміття, які є абсолютно екологічно чистими, наші правки не врахували. Ми передбачали, що можна запускати для приватизації цих сміттєзвалищ тільки ті компанії, які будуть конкурувати технологіями переробки цього сміття і давати найкращі, найекологічніші пропозиції. Цього не врахували. Так скажіть тоді, для кого цей закон зроблений і навіщо він? Для того, щоб мафія стала в законі на сміттєзвалищах? Тому я просто хочу попросити депутатів: читайте законопроекти, вивчайте їх перед тим, як голосувати, якось співставляйте ці законопроекти з національними інтересами країни, якось вивчайте, що ви започатковуєте і які ви відкриваєте стратегії для країни. Те, що зараз ви приймаєте, протирічить всім вимогам Європейського Союзу щодо вступу України в Європейський Союз. по-друге, тут немає жодної прозорої процедури, по-третє, це фіксування того безладу, який є вже на основі приватної власності, це практично незалучення інвестицій в цей сектор. І тому питання: для кого ми зараз цей закон приймаємо? Ще зверніть увагу, що під час війни цей закон чомусь визначений як першочерговий. Не те, що потрібно сьогодні для людей робити, які є біженцями, не те, що потрібно робити для нашої армії, а сьогодні приймаються закони абсолютно корумповані і лобістські. Хто дозволив під час війни ставити такі корумповані і лобістські закони? І тому я закликаю не підтримувати це, тому що в своїй концепції цей законопроект не придатний... Будь ласка… Ні, ні, ні, не треба, це виступ тут відповіді не треба. Шановні колеги, готуємося до голосування. Будь ласка, займіть свої місця, запросіть депутатів на голосування. Дайте мені дві хвилини Дві хвилини і чотири правки. О'кей. Будь ласка, Вікторія Гриб, дві хвилини. 13:36:00 ГРИБ В.О. Шановні колеги, я також пропоную утриматися від голосування за цей законопроект, тому що на сьогодні він не є першочерговим і його необхідно доопрацьовувати. Якщо він буде прийнятий в тій редакції, в якій ми його сьогодні маємо, він не буде просто працювати. Це буде у нас поле для корупції. Тому дуже прошу, або давайте приймати правки все ж таки, або не голосувати за законопроект. І зараз прошу підтримати чотири правки: 106-а, вибачте, 276, 681 і 1473. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми по одній будемо їх озвучувати знову. Це всі ваші правки, пані Вікторія? Це все ваші правки, да? О'кей. Давайте з першої почнемо. 101-а, да? 106-а. ГОЛОВУЮЧИЙ. 106 правка народного депутата Гриб, вона відхилена комітетом. Будь ласка, позиція комітету. Колеги, прошу відхилити і проголосувати проти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставлю на голосування правку номер 106 народного депутата Гриб, вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Яка наступна, пані Вікторія? Ставлю на голосування правку номер 276 народного депутата Гриб Вікторії. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Яка наступна правка, пані Вікторія? А це не ваша правка, пані Вікторія, це Крейденко. Може, який інший номер?

Так, це ваша правка. Ставлю на голосування правку 1473 народного депутата Вікторії Гриб. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Більше немає бажаючих ставити правки? (Шум у залі) Що-що? З мотивів? Ну, зазвичай не практикується. Одну хвилину, добре, з мотивів. Якраз запросіть депутатів в зал, поки будуть виступати з мотивів. Будь ласка, дайте одну хвилину.

Дякую, Олександр Сергійович. Руслан Олексійович, у мене от які можуть бути мотиви, якщо з січня місяця не виноситься в зал постанова прийняття мене до комітету? По Регламенту нашому не потрібно навіть голосування за внесення це в повістку, в порядок денний. Я прошу таки винести, бо ви мені офіційно навіть обіцяли. Тому прошу винести от це питання на ближайших засіданнях. Дякую. Дякуємо. Принагідно нагадую, що згідно з Регламентом виступати варто в темі питання, яке розглядається. Чи ви в цей комітет подали заявку? А, тоді да, це ця тема. Будь ласка, ставлю на голосування прийняття рішення щодо законопроекту 2207-1-д. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Прошу голосувати проект Закону про управління відходами.

Будь ласка, правки у "Батьківщини". Можна номери правок? Чи як ви пропонуєте? Євтушок. Дайте, будь ласка, хвилину.

з приводу кожних положень цього закону стосовно відчуження або надання лісових угідь, лісу всім тим, хто буде бажати. Я в своїх правках намагався, в принципі, зробити так, щоби якщо навіть людина хоче взяти ці ліси, то робити це вже не повністю, а десь з певними обмеженнями. Тому прошу поставити на врахування врахування правку номер 36, яка говорить про те, що ведення лісового господарства лісокористувачами комунальної форми власності або власників лісів, сумарна площа лісових ділянок яких складає не менше 100 гектарів. Прошу поставити дану правку на голосування. Комітет з питань екологічної політики пропонує відхилити цю норму. Тут питання нормотворчості. Дана норма безпосередньо унормовує ведення лісового господарства постійними лісокористувачами комунальної форми власності на землях природно-заповідного

Ставлю на голосування правку номер 36 народного депутата Євтушка. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Наступна правка 42. Народний депутат Євтушок, будь ласка. 14:24:40 ЄВТУШОК С.М. В 42 правці прописано в положеннях законопроекту, що громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені створені шляхом лісорозведення, на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках, а також самозаліснені ділянки, без обмеження Я запропонував у свій правці, що громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені шляхом лісорозведення, на набутих у власність у власному порядку земельних ділянках, а також самозаліснені ділянки загальною площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом. Також, шановні колеги, прошу підтримати дану правку. Будь ласка, позиція комітету. у власність земельних ділянок для лісорозведення. Ми в свою чергу до другого читання прибрали фразу "обмеження по площі", до якого були заперечення, враховуючи 45 правку. Тому прохання відхилити цю правку. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 42 комітету. Вона не підтримана, вона відхилена. Прошу голосувати. Правка народного депутата Євтушка. За-47 Рішення не прийнято. Правка відхилена. 75 правка, Євтушок. В 75 правці я просив визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, і інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способи їх проведення. Натомість комітетом залишено норму в пункті 7, слова "захисту від шкідників і хвороб" виключити. Прошу підтримати також дану правку. Будь ласка, позиція комітету. 14:27:05 ОВЧИННИКОВА Ю.Ю. Колеги, є санітарні правила, які відповідають за охорону земель і за охорону лісового фонду. Питання, як підготування матеріалів лісовпорядкування, веде до того, що необхідний оперативний час на їх а з короїдами потрібно реагувати моментально. Тому цей процес треба вирішити зараз, і треба відхиляти, і не затягувати цей процес. Дякую. Будь ласка, ставлю на голосування правку номер 75 народного депутата Євтушка. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Будь ласка, Юлія Володимирівна, 5 хвилин. І переходимо тоді до голосування. Будь ласка, 5 хвилин, Тимошенко. А, і потім позицію там треба буде під стенограму комітету озвучити. Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко, 5 хвилин. 14:28:07 ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні народні депутати, шановні колеги, мова йде про ліси України. Те, що тут прописано, насправді говорить про те, що у нас ліси перетворюються на приватну власність де-факто, так, як тут прописано. Тут чітко зафіксовані приватні ліси. що вам потрібно визначатися в залежності від того, чи підтримуєте ви приватну власність на ліси, чи не підтримуєте. Я хочу вам сказати, що сьогодні ліси в Україні абсолютно доступні для людей. Вони можуть піти відпочити там, посмажити, як нам казали, шашлички, вони можуть там зібрати гриби, вони можуть там відпочити. Якщо у нас на базі рішень влади ці ліси будуть перетворюватися на приватні, мені здається, ми просто будемо мати принципово іншу країну, де звичайним українцям просто не буде місця, де будуть стояти паркани і де для того, щоб отримати місце для відпочинку, потрібно буде десь у когось питати якогось дозволу, і навряд чи приватні власники це дадуть. Запропонований законопроект, він вносить зміни до дуже великої кількості законопроектів: до Лісового кодексу, законів України про охорону навколишнього природного середовища, про охорону земель, про землеустрій, про відчуження земельних ділянок, і дуже-дуже багато різних законів, в які вносяться зараз зміни. Я хочу просто, щоб ви відчували, що такими невеличкими, як кажуть, законами, але реально міняється вся ситуація з тим, що українці є власниками, як народ, власниками всіх ресурсів, які має держава. Це прямо протирічить, безумовно, Конституції. Місцеві ради наділяються повноваженнями погоджувати ліміти використання лісових ресурсів під час заготівлі лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, крім лісових ділянок сумарною площею до 100 гектарів, які перебувають на землях усіх категорій, крім територій природно-заповідного фонду. Це категорично не відповідає Конституції. Не передбачено прийняття нормативних актів чи рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування за погодженням чи у вигляді погодження/непогодження. Це все тут просто, ну, реально на кожному кроці антиконституційні речі. Неприйнятність полягає у тому, що використання лісових ресурсів під час заготівлі лісових матеріалів на площах ділянок до 100 га буде взагалі неконтрольованим. Хто буде це роздавати і хто там буде оперувати? Проектом закону також пропонується статтю 47 Лісового кодексу викласти в редакції, відповідно до якої лісовпорядкування в лісах усіх форм власності сумарною площею 100 гектарів і більше, для кожного з постійних лісокористувачів і власників лісів є обов'язковим на всій території України, де здійснюється один раз на 10 років. Тобто на 10-20 років там далі віддаються ліси практично де-факто у приватну власність. Я хочу просто, щоб ми з вами, по-перше, не ігнорували Конституцію, тому що з початку роботи вашої влади Конституція попрана стільки разів, в тому числі і Стамбульською конвенцією, яка зараз була проголосована, що в принципі Конституційний Суд, який ваша влада зруйнувала, навіть не може на це ніяк відповідати. Розумієте? А ви продовжуєте в кожному законопроекті порушувати Конституцію України. І тому я хочу просто попросити всіх депутатів, які не хочуть, щоб ліси припинили бути державними і належати всім громадянам України, щоб за цей закон не голосували. А я просто хочу сказати, що це черговий корупційний, лобістський закон, який протягується під час війни. І я сподіваюся, що разом з нами 45 депутатів підпишуть звернення до Конституційного Суду, який визнає цей закон просто, ну, нахабно неконституційним. І тому я вважаю, що зараз у депутатів є можливість і право приймати або не приймати антиконституційні і антиукраїнські, лобістські корупційні закони. Не приймаєте їх. Дякую, Юлія Володимирівна. Одну хвилину, їм треба під стенограму там щось зачитати. 14:33:31 ОВЧИННИКОВА Ю.Ю. Колеги, рішенням Комітету з питань екологічної політики була переглянута, зокрема, техніко-юридична правка до 208 статті Земельного кодексу України. Зокрема, 173 правка - врахувати, авторства Бондаренка і інших авторів, врахувати не повністю, а частково. І завершення. Це законопроект, який врегульовує ці прогалини, які ми вирішували з вами після ринку землі. Колеги, вперше регулюється питання самосійних лісів законодавчо, спрощується система створення лісів. А питання приватної власності на ліси дуже чітко в чинному кодексі, в чинній редакції Лісового кодексу зазначена стаття 12. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування законопроект за реєстраційним номером 5650: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів. Пропозиція прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Прошу голосувати.

За-273 Рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Закон прийнятий в цілому. засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (номер закону 4135). Шановні колеги, ми проговорили. Чи буде хтось ставити спочатку свої поправки на врахування? Не буде. Чи буде хтось ставити поправки на підтвердження? Тарас Іванович Батенко, будь ласка. Відповідно до цієї дискусії, яка у нас була з керівництвом парламенту і керівниками депутатських фракцій і депутатських груп, прошу поставити на підтвердження поправку номер 511, і в такий спосіб зберегти незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. прокуратури. У випадку її непроходження ми готові в цілому проголосувати за засади державної антикорупційної політики. Дякую. Прошу поставити на підтвердження поправку номер 511. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Іванович. Будь ласка, коротко позиція комітету по 511-й.

і дозволяє нам декларувати намір забезпечити незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Не підтримуючи цю поправку, ми якраз скажемо, що ми не маємо наміру забезпечувати незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і не маємо наміру виконувати наші зобов'язання по євроінтеграційному треку. Такого ми допустити не можемо. Тому я закликаю всіх підтримати 511 поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, 511 поправка, вона комітетом врахована, але Тарас Іванович просить поставити на підтвердження. Тому, шановні колеги, прошу голосувати.

За-222 Рішення не прийнято. Поправка відхилена. Шановні колеги, тепер ставимо на голосування весь законопроект. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про засади… Кабаченко? Ми ж домовлялися, що ми не… Кабаченко. Добре, давайте Кабаченко тоді. Будь ласка. Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина", секретар Комітету з питань антикорупційної політики. Колеги, дуже важливо розуміти, що, голосуючи за цей законопроект враховуючи важливість цього питання, фракція "Батьківщина" підтримує голосування цього законопроекту у другому читанні. Ми хочемо зауважити наступне: що ми зараз з вами голосуємо за стратегію. Стратегія, вона приймається виконавчими органами, а ми зараз стратегії надаємо статус закону. Після того, як ми з вами проголосуємо цю стратегію, вона буде направлена в Кабінет Міністрів України, де Кабінет Міністрів України, базуючись на цій стратегії, буде розробляти програму впровадження цієї стратегії. Тому дуже важливо, щоб ми абсолютно всі зрозуміли для себе, що, не дивлячись на те, що ми з вами є Верховною Радою України, ми не... ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, дайте, ми ж домовились, 5 хвилин, ще 4 хвилини дайте, будь ласка, Кабаченку. Ми з вами не будемо долучені до процесу виконання цієї стратегії. Тобто, з однієї сторони, ми з вами є авторами цієї стратегії і, з іншої сторони, ми не зможемо з вами долучитися до виконання і впровадження цієї стратегії у вигляді програми. По-друге, треба також розуміти, що у цій стратегії прописано, що жоден із суб'єктів законодавчої ініціативи, тобто жоден із народних депутатів України, не зможе подавати зміни в стратегію без залучення НАЗК. Якщо ми говоримо про незалежність Верховної Ради України, і це правка 31, треба дуже чітко прописати, що абсолютно кожен із нас, абсолютно кожен депутат України може і має мати ініціативу подавати законодавчі зміни в закон України. По-третє, цим законопроектом впроваджується і надалі тенденція зовнішнього управління, тому що у цовках створюються органи... тому що у цовках створюються комісії, які складаються за своєю більшістю із міжнародних експертів. І кворум вважається лише тоді, коли на засіданні цієї конкурсної комісії присутня більшість саме іноземців, але не українських фахівців. І тому це також треба в ідеальній ситуації було б прибрати з тексту законопроекту. Але воно тут лишається, і ми компромісно, ми, фракція "Батьківщина", ми компромісно погодились і будемо підтримувати цей законопроект. Наступні ризики законопроекту. Неможливість оцінити суть змін через загальні формулювання та відсутність конкретних механізмів досягнення. Що це означає? Це означає, що в самому тексті прописані дуже дискреційні повноваження, але до яких органів належать ці дискреційні повноваження і яким саме чином вони будуть реалізовані, на сьогодні нікому невідомо, навіть виконавцям цієї стратегії, тобто Кабінету Міністрів України, також це невідомо. У проекті визначено пріоритетні сфери та ключові проблеми для кожної з них, а також стратегічні результати, які слід досягти. Разом з тим, відсутній опис заходів, які мають бути впроваджені для досягнення цих цілей Замість структури "проблема, мета, заходи" пропонується структура "проблема, очікування результату". У запропонованому до розгляду документі відсутня, власне, стратегія, не дивлячись на те, що документ має назву стратегія. Однак проблеми, які наразі існують в цій сфері, не потребують додаткового документування, вони відсутні в суспільстві. І нарешті, з тексту стратегії та запропонованих змін до Закону України "Про запобігання корупції" вбачається, що самі заходи будуть визначені у державній антикорупційні програмі. Однак у такому разі Верховна Рада просто усувається від участі у їх визначенні. Тому ми закликаємо абсолютно всі партії, депутатські групи підтримати і проголосувати за антикорупційну стратегію, а потім виконувати депутатський контроль за виконанням тих рішень, які буде приймати Кабінет Міністрів України у вигляді антикорупційної програми. Дякую за увагу. Фракція "Батьківщина" підтримує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Шановні колеги народні депутати, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (номер законопроекту 4135). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-310 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, пропоную доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати прийняті сьогодні в цілому Верховною Радою законопроекти та негайно направити їх Президентові України на підпис. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

14:43:56 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Ми віримо в нашу перемогу, в Збройні Сили. З нами правда, з нами Бог! Слава Україні! Дякую.